Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Štovane dame i gospodo zastupnici. Evo vrlo kratko. Budući je ove godine u protupožarnoj sezoni došlo do povećanja broja požara izazvanih krajnjim nemarom pa čak i namjerom pokrenuli smo postupak promjene Zakona o zaštiti od požara upravo u tom dijelu povećanja sankcija za izazivanje požara. Hvala Odbori za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite.

Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara prevažno je istaknuti njegove novine a tj. upravo izmjenom članka 49. važećeg Zakona o zaštiti od požara. Pooštravaju se prekršajne sankcije za namjerno izazivanje požara. Raspon novčane kazne od 100 tisuća do milijun kuna a za prekršaje iz nehaja u rasponu od 10 tisuća do 50 tisuća kuna. Također je propisana obveza ministarstva za vođenje evidencija o osobama koja su počinila prekršaj namjernog izazivanja požara. Naime, prevažan dio jest upravo kako zaštititi sigurnost imovine i ljudi upravo preventivnim načinom da se i zapriječenom novčanom kaznom ljudi prisile na dodatnu odgovornost jer prevelike štete i u materijalnim a pogotovo u ljudskim životima nisu ničim nadoknadive. Stoga vjerujem da će one imati učinkoviti rezultat i da ćemo doista svesti požare na najmanju moguću mjeru. Stoga se i Klub Hrvatske demokratske zajednice zalaže za ovakav prijedlog i on će ga u cijelosti prihvatiti. Hvala. Za klub SDP-a poštovani zastupnik Anton Peruško. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ovaj zakon isto kao izmjena Kaznenog zakona zapravo sustavno ne rješava ništa. Povećavaju se sankcije, a znamo koja je opasnost u zemlji od požara i dakako da će Klub SDP-a podržati donošenje izmjena ovog zakona bez obzira što sustavno ništa ne rješava, jer zaoštravanje kazni je jedna od mjera za smanjenje nastanka požara i eksplozija posebno na otvorenom prostoru. Ali ne rješava se problem u Republici Hrvatskoj koji na žalost imaju katastrofalne posljedice da sad ne spominjem što se sve zbilo. Uzroci požara na otvorenom prostoru su kompleksni, tako da se jedino sustavno mogu rješavati, a ove izmjene zakona prvenstveno su uvjetovane upravo tim požarima požarima i pokušava se na takav način razriješiti. Međutim, rješenja s ovime nema. Potrebno je uskladiti između ostaloga i Zakon o šumama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Postoji nesklad o razini provođenja preventivnih mjera na površinama u državnom i privatnom vlasništvu kao bitne propise koji uređuju tu problematiku. Ovim izmjenama Zakona o zaštiti od požara ne rješavaju se problemi u sustavu vatrogastva koji je bitan element ukupne zaštite od požara i gašenja požara, te spašavanju ljudi i imovine. Problemi su kompleksni, a jedan od osnovnih je što je vatrogastvo na razinama gradova, općina i županija u ingerenciji lokalne i regionalne samouprave kao samostalna organizacija, a na razini države unutar Državne uprave za zaštitu i spašavanje sa neprimjerenim statusom obzirom na važnost i značaj. Bivša koalicijska vlast započela je sa aktivnostima za sustavno rješavanje zaštite i spašavanja pod ovom vlašću. Donesen je Zakon o zaštiti i spašavanju i ustrojena Državna uprava za zaštitu i spašavanje koja je trebala objediniti poslove zaštite i spašavanja na razini države iz više resora MUP, MORH i biti koordinativno tijelo za pripreme i rješavanje velikih nesreća i katastrofa. Zakon o zaštiti i spašavanju koji je donesen nije do kraja uredio i precizirao raspodjelu odgovornosti i nadležnosti između državne i lokalne razine, zadržao je visok stupanj centralizacije što je protivno i Ustavu Republike Hrvatske. Ustrojavanjem državne uprave sa područnim uredima došlo je do stvaranja velikog birokratskog sustava koji se u stvari bavi sam sa sobom, neučinkovit je. Troše se enormna sredstva na urede, službena vozila, te se isprepliću nadležnosti na lokalnim razinama. Postojeće redovne službe vatrogastvo, gorska služba, hitna pomoć, lučke kapetanije itd. u pravilu su nezadovoljne takvim ustrojem o čemu dnevno svjedočimo u tisku jer dolazi do nepotrebnog uplitanja u redovan rad, a ono što se očekivalo u sustavnom rješavanju izostalo je. Stoga, sustav treba reorganizirati, uskladiti ga sa europskim zemljama. Cijelo vrijeme do sada se iznose neistine i manipulira da takav sustav imaju europske zemlje. Upravo takav sustav nema nitko već je on djelo nekompetentnih ljudi koji su zasjeli na čelo sustava. Vatrogastvo kao bitan element ukupne zaštite od požara treba biti također ustrojeno kao što je u većini europskih zemalja uvažavajući dosadašnja postignuća i specifičnosti. Sustavno uređenje zaštite od požara, vatrogastva, zaštite i spašavanja i ostalih zakona i propisa jer se radi o interdisciplinarnoj djelatnosti, može dovesti do smanjenja nastanka požara i svih ostalih opasnosti, odnosno poboljšati efikasnost u saniranju nastalih požara te ostalih događaja. Sustav na svim razinama mogu voditi kompetentni ljudi koji se zaštitom i spašavanjem bave i poznaju bit sustava i neovisno o svemu tome što danas govorimo samo o izmjenama u dijelu gdje se radi o kaznenim odredbama. U ime Kluba SDP-a smatrao sam za potrebitim da kažem i ovih nekoliko naših stavova vezano za rješavanje problematike vatrogastava i požara u Republici Hrvatskoj, a kao što sam rekao ove izmjene koje je Vlada predložila kao klub ćemo podržati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Nema je. Gubi pravo na riječ. budući je sutra glasovanje samo da se izjasnim da prihvaćam amandman koji je uložio Odbor za zakonodavstvo. Hvala. Zaključujem raspravu.